Моля квесторите да поканят народните представители в залата.

№ 954-01-12. Внесен е от Емил Димитров и група народни представители на 28 февруари 2019 г., приет е на първо гласуване на 19 март 2019 г. Има ли изказвания? ли изказвания? Няма. Гласуваме текста на вносителя за наименованието на Закона.

„Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на чл. 36. Досегашното изречение второ става изречение трето.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Благодаря Ви, уважаема госпожо Александрова. Има ли изказвания?

Параграф 2 – текст на вносител. Предложение от народните представители Емил Димитров и Данаил Кирилов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. § 2: „§ 2. В чл. 36 се правят следните изменения: 1. В ал. 2 накрая думите „в едномесечен срок от постъпването ѝ в съда заедно с административната преписка“ се заличават. 2. Алинея 3 се изменя така: „(3) Решението на тричленния състав на Върховния административен съд не подлежи на касационно обжалване, с изключение на делата, чийто предмет са актовете по чл. 30, ал. 2, т. 17 и производства по Глава шестнадесета,

Параграф 4

Параграф 5 – текст на вносител. Предложение от народните представители Емил Димитров и Данаил Кирилов – § 5 се изменя така: „1. Алинея 1: Алинея 1: „(1) При изтичане на мандата или при предсрочното му прекратяване на основание чл. 48, ал. 1, т. 1 главният инспектор и инспекторите, подали молба до съответната колегия на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от деня на изтичане или предсрочно прекратяване на мандата, могат да бъдат възстановени на длъжност, с една степен по-висока от заеманата преди избора. 2. Създава се нова ал. 2: (2) В случаите, в които молбата за възстановяване на длъжност по ал. 1 не бъде уважена, съответната колегия на Висшия съдебен съвет се произнася с решение в срока по ал. 1, с което главният инспектор и инспекторите се възстановяват на длъжността съдия, прокурор или следовател, заемана преди избора или на равна по степен длъжност в органите на съдебната власт. 3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5. Благодаря Ви, госпожо Александрова. Има ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване, първо, предложението на народните представители Емил Димитров и Данаил Кирилов, неподкрепено от Комисията.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Моля да ме извините, че не успях навреме да поискам думата за изказване по това това наше предложение. Нека да се опитам да го аргументирам и да го поставя на Вашето внимание – то беше най-обсъжданото в дебата в Правната комисия, в който участваха и представители на Съюза на съдиите в България, и представители на Върховния касационен съд. Те застъпват обратна на нашата позиция, като наричат това предложение „кариерен бонус“. Ние като вносители с господин Хамид смятаме, че това не е кариерен бонус, а е справедливо решение, справедлив изход за за магистратите, които са се откъснали от упражняването на работата си, получили са доверието в една публична процедура и са били определени да изпълняват длъжността съдебни инспектори в Инспектората на съдебната система. През времето, през което те са упражнявали тази работа, губят възможността да се развиват в професионалната си йерархия. Ето защо не е справедливо това време да остане неотчетено с оглед тяхното кариерно развитие. Затова смятаме, че това решение е справедливо. Освен това искам да посоча случаи, в които инспекторите биха могли да бъдат поставени, ако не в зависимост, то в позиция да съобразяват контролните си правомощия, изпълнявайки дейността си като инспектори, защото например инспекторът е бил окръжен съдия или е бил прокурор в окръжна прокуратура, но извършва проверки в по-горните звена на съдебната система например извършва проверка в апелативен или във върховен съд, или в апелативна прокуратура, или в касационна прокуратура. си сметка обаче, че връщайки се обратно, той ще бъде в субординационна връзка с този, когото е проверявал, тоест по този начин той ще бъде злепоставен и няма как да бъде безпристрастен. Вярно е, че този дебат го водим за трети път. път. Пак казвам, Комисията разсъждава по този въпрос и в гласуването вчера решихме следното: ще подкрепим по-ниско интензивното решение, тоест да има възможност да се възстанови на длъжността, заемана преди избора, на равна по степен длъжност в органите на съдебната система. Това обаче не означава, че ние като вносители не настояваме за нашето предложение да има възможност използвали сме думите „може по решение на Висшия съдебен съвет“, да се възстанови на длъжност с една степен по-висока от предходната. Това за нас е справедлива компенсация за времето, през което този магистрат е изпълнявал добросъвестно контролна дейност в полза на правосъдната система. Ето защо аз апелирам пред Вас да подкрепите нашето предложение с господин Хамид… ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Предложението е внесено с господин Емил Димитров. ДАНАИЛ Ние водихме дебата с господин Хамид и моля да бъда извинен от господин Димитров – Ревизоро, но имаме и други предложения с господин Хамид. Апелирам да подкрепите това наше предложение, а не текста на вносителя – нашето предложение с колегата Емил Димитров – Ревизоро. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Кирилов. Има ли реплики? Няма реплики към изказването на господин Кирилов. Има ли други изказвания? Няма изказвания. Пристъпваме към гласуване на предложението на народните представители Емил Димитров и Данаил Кирилов, неподкрепено от Комисията. Гласували

ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя в редакция на Комисията за § 7.

Предложение на народния представител Хамид Хамид. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 8: „§ 8. В чл. 83 ал. 2 се изменя така:

ли изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението за създаване на нов § 8 с текст, който беше изчетен.

Членовете на конкурсната комисия включват един хабилитиран учен по правни науки по съответната материя, както и четирима членове със статут на действащ съдия, прокурор или следовател, определени, както следва:“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания по състава на комисията? Няма. Гласуваме текста на вносителя в редакцията на Комисията за § 15, който става § 16.

„Членовете на конкурсната комисия включват един хабилитиран учен по правни науки по съответната материя с академична длъжност доцент или професор, както и четирима членове със статут на действащ съдия, прокурор или следовател, определени, както следва:“ ПРЕДСЕДАТЕЛ НИГЯР ДЖАФЕР: Има ли изказвания?

Параграф 17 – текст на вносител. Предложение от народните представители Емил Димитров и Данаил Кирилов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 17, който става § 18: „§ 18. В чл. 205 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така: „(2) При постъпило възражение съответната колегия на Висшия съдебен съвет изслушва подалия възражението атестиран магистрат, който се уведомява най-малко 7 дни преди датата на заседанието.

Съответната колегия на Висшия съдебен съвет, след преценка на всички обстоятелства, приема предложената комплексна оценка от атестирането или връща преписката на Комисията по атестирането и конкурсите за изготвяне на нова комплексна оценка, или определя нова комплексна оценка на магистрата.“ 2. Създава се ал. 5: „(5) Решението на съответната колегия, с което се приема предложената комплексна оценка от атестирането или се определя нова комплексна оценка, подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен

Има ли реплики към изказването? Няма. Има ли други изказвания? Няма. Гласуваме редакцията на Комисията за § 20, който става § 21 с редакционната поправка отпадане на „и“ пред „за повишаване“.

Благодаря Ви. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на Комисията,

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 902-01-9, внесен от Министерския съвет на 26 февруари 2019 г.

№ 902-01-9, внесен от Министерския съвет на 26 февруари 2019 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на културата, дирекция „Авторско право и сродните му права“ – господин Мехти Меликов – директор дирекция, и госпожа Катерина Пашова – държавен експерт; от „Сдружение за защита на легалното разпространение на програми“ („ТеРаПро“) – господин Велизар Соколов, и господин Аспарух Томов; от „Сдружение на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели за колективно управление на авторски права“ („Музикаутор“) госпожа Ефросина Саракинова – главен юрисконсулт, и госпожа Мариана Андреева – адвокат; от „Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите-изпълнители“ (ПРОФОН) – господин Момчил Младенов – адвокат, и госпожа Десислава Преображенска – юридически съветник; от „Българската асоциация на кабелните и комуникационните оператори“ – госпожа Галя Маринова – председател на Управителния съвет; от „Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори“ – госпожа Даниела Венкова – старши юрисконсулт на „БТВ Медиа Груп“ ЕАД; от „Асоциацията на Индустриалния капитал в България“ – господин Ивелин Желязков – директор „Тристранно сътрудничество“; от „А1 България“ ЕАД – госпожа Искра Кусева; от „Акорд Мюзик Нет“ ООД – господин Георги Дамянов, и от Независимо дружество за управление на права „Ес Си Ай Технолоджи“ ЕООД – господин Борис Бончев. Законопроектът беше представен от господин Меликов, който посочи, че с него се цели въвеждането на технологични решения за дистанционен мониторинг на съдържанието, доставяно от платформените оператори до домовете на техните абонати, като уточни, че разпространението на телевизионни програми в пакетите на кабелни, сателитни и IPTV оператори е едно от основните направления на контрола по спазването на Закона за авторското право и сродните му права. Той добави, че с приемането на тези мерки ще се противодейства на нерегламентираното използване на телевизионно съдържание, което се отразява върху формирането на цените за краен потребител и затруднява функционирането на пазарите в условията на лоялна конкуренция. С Проекта на закон се създава правна възможност на длъжностните лица към Министерството на културата, които упражняват контрол по спазването на авторските и сродни права, да използват автоматизирани средства за контрол, чрез които да установяват нарушенията дистанционно. Господин Меликов отбеляза, че Законопроектът предвижда прецизиране на правилата за връчване на юридически лица, които да улеснят процедурата по връчване на актовете за установяване на административни нарушения и наказателните постановления. Предложените разпоредбите предлагат оптимизиране на уредбата относно договарянето на тарифите на организациите за колективно управление на права, като подробно уреждат отношенията между правоносителите и ползвателите, обезпечават справедливото заплащане на авторските възнаграждения и определят реда за съставяне и актуализиране на списъка на медиаторите към министъра на културата. Господин Меликов допълни, че с приемането на предложените промени ще се създаде правна възможност за упражняването на по ефективен контрол върху дейността на организациите за колективно управление на права и на независимите дружества за управление на права, както и ще се подобри процедурата по регистрирането на независими дружества за управление на права. Със Законопроекта се предлагат промени и в Закона за електронните съобщения както по отношение на връчването на актове и наказателни постановления, така и по отношение на обхвата на източниците, които Комисията за регулиране на съобщенията може да използва при изготвянето на своя годишен доклад за дейността си. По Законопроекта са постъпили становища от „Асоциация на индустриалния капитал в България“ и „А1 България“ ЕАД. Госпожа Кусева и господин Соколов посочиха, че подкрепят Законопроекта, като обърнаха внимание върху необходимостта от прецизиране на терминологията и синхронизиране на реда за връчване между Закона за авторското право и сродните му права и Закона за електронните съобщения. Господин Желязков и госпожа Маринова отбелязаха, че със Законопроекта се цели повишаване на отчетността при разпространението на телевизионни програми и заявиха, че подкрепят всички мерки, които ще доведат до изсветляване на медийния пазар и равнопоставеност при договарянето на тарифите. В дискусията взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Димитър Лазаров и Христиан Митев. Господин Митев и господин Лазаров изразиха своята принципна подкрепа към Законопроекта, като добавиха, че разпоредбите, уреждащи административнонаказателното производство, както и използваните понятия и дефиниции, следва да се прецизират и уеднаквят. Народните представители заявиха готовността си за участие в работна група по Законопроекта. В резултат на проведеното гласуване Комисията по правни въпроси с 12 гласа без „против“ и „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 902-01-9, внесен от Министерския съвет на 26 февруари 2019 г.“ Благодаря Ви, уважаема госпожо Илиева. Следва Докладът на Комисията по културата и медиите. Госпожо Саватева, заповядайте за процедура. за процедура. ДИАНА САВАТЕВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, моля на основание на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да гласуваме допуск в залата на заместник-министър Румен Димитров. Благодаря Благодаря Ви. Да се надяваме, че ще може да допуснем заместник-министъра. Моля, режим на гласуване за допуск в залата.

режим на гласуване за допуск в залата. Гласували 67 народни представители: за 65, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. Моля квесторите да поканят заместник-министъра на културата в залата. Продължаваме с Доклада на Комисията по културата и медиите. Заповядайте, госпожо

внесен от Министерския съвет на 26 февруари 2019 г. На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 21 март 2019 г. беше разгледан Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 902-01-9, внесен от Министерския съвет на 26 февруари 2019 г. В заседанието участваха: от Министерството на културата Мехти Меликов – директор на дирекция „Авторско право и сродните му права“; Катерина Пашова – държавен експерт в дирекция „Авторско право и сродните му права“;

от ПРОФОН – Момчил Младенов – адвокат, и Десислава Преображенска, юридически съветник; от Българската асоциация на кабелните и комуникационни оператори – Галя Маринова – председател; от ТеРаПро – Велизар Соколов, изпълнителен директор, и Аспарух Томов; от Асоциацията на индустриалния капитал – Ивелин Желязков, директор – Тристранно сътрудничество. От името на вносителя Законопроектът беше представен от господин Мехти Меликов. Текстовете за промени в законодателната уредба са инициирани от Съвета за защита на интелектуалната собственост, който е консултативен орган към министъра на културата и осъществява координация и сътрудничество между държавните институции, органите на местното самоуправление и неправителствените организации, работещи в областта на интелектуалната собственост при провеждане на държавната политика в областта на защита на интелектуалната собственост. Основната цел на предлаганите изменения и допълнения е създаване на възможност за използване на съвременни технологични решения за осъществяване на дистанционен мониторинг върху телевизионните програми, разпространявани от кабелни, сателитни и други платформени оператори, също така и установяване на улеснена процедура по връчване на актовете за установяване на административни нарушения и на наказателни постановления по Закона за авторското право и сродните му права. Предлага се и прецизиране на разпоредби, засягащи колективното управление на авторски или сродни на тях права, а именно: процедурата по избор и дейност на комисиите за утвърждаване на възнагражденията, събирани от организациите за колективно управление на правата; съставянето на списъка на медиаторите, воден от министъра на културата; контролните правомощия на Министерството на културата във връзка с колективното управление на права; текстове, регулиращи организирането и осъществяването на административнонаказателна дейност. С Преходните и заключителните разпоредби към Законопроекта се предлагат и промени в чл. 38 и чл. 337 от Закона за електронните съобщения. До тези промени се стига в процеса на междуведомственото съгласуване на Законопроекта от страна на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, които са обсъдени и съгласувани в Съвета за защита на интелектуалната собственост. С измененията в чл. 337 от Закона за електронните съобщения се предвижда облекчаване на процедура за връчване на актове и наказателни постановления. С измененията и допълненията в чл. 38 от Закона за електронните съобщения се разширяват източниците, които Комисията за регулиране на съобщенията има възможност да използва при изготвянето на своя годишен доклад в частта за разпространението на радио- и телевизионни програми. писмено становище от Асоциацията на индустриалния капитал в България се изразява подкрепа на Законопроекта, което беше потвърдено и от нейния представител на заседанието. Във връзка с предлаганите промени в Закона за електроните съобщения в становището си „А1 България“ ЕАД изразяват подкрепа на изменението, с цел подобряване на законодателната уредба в областта на административнонаказателното производство, като същевременно с това предлагат конкретни предложения за прецизиране на текстовете. По време на дискусията от Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори изразиха подкрепа във връзка с автоматизираното установяване на нарушенията на Закона за авторското право и сродните му права, както и за текстовете, касаещи Закона за електронните съобщения, но и несъгласие от отпадането на съгласуването на медиаторите от специалния списък на медиаторите към министъра на културата с организациите за колективно управление на права и представителните организации на ползвателите. От името на организациите ТеРаПро, Българската асоциация на музикалните продуценти и ПРОФОН Велизар Соколов се изказа в подкрепа на законопроекта. Подкрепа изразиха и от „Музикаутор“. След проведено гласуване народните представители от Комисията по културата и медиите единодушно с 9 гласа „за”, предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 902-01-9,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

на 26 февруари 2019 г. На заседанието присъстваха: госпожа Андреана Атанасова – член на Комисията за регулиране на съобщенията, г-жа Неда Койчева – директор на дирекция „Правна“, господин Мехти Меликов – директор на дирекция „Авторско право и сродните му права“ в Министерството на културата, господин Димитър Димитров – изпълняващ длъжността директор на дирекция „Съобщения“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представители на предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги. Законопроектът бе представен от господин Мехти Меликов. В изложението си той посочи, че разпространението на телевизионни програми в пакетите на кабелни, сателитни и IРТV оператори е едно от основните направления на контрола по спазването на Закона за авторското право и сродните му права. права. Според вносителите в последните години се наблюдава устойчива тенденция към масово нерегламентирано използване на телевизионно съдържание, което се отразява върху формирането на цените за краен потребител и затруднява функционирането на пазарите в условията на лоялна конкуренция. В тази връзка една от основните цели на Проекта на закон е създаването на възможност за използване на съвременни технологични решения за осъществяване на дистанционен мониторинг върху телевизионните програми, разпространявани от различните платформени оператори. Предвижда се на длъжностите лица да се предоставя правото да използват автоматизирани средства за контрол – уреди и компютърни програми, одобрени по съответния ред, чрез които да установяват нарушенията дистанционно. Въвеждането на такава възможност наред със съществуващите ще позволи контролният орган да констатира нарушението от работното си място, което с оглед изключително ограничения административен капацитет на Министерството на културата служителите, ангажирани с контрол по спазването на Закона за авторското право и сродните му права са шестима, и липсата на териториални поделения в страната пряко би допринесло за по-ефективната организация на работата, както и за икономия на време и ресурс от извършването на проверки на място. право и сродните му права предвижда създаването на улеснена процедура за връчване на актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления по този закон на юридически лица и еднолични търговци. Нуждата за това произтича от наблюдаваната през последните години негативна тенденция нарушителите да избягват административнонаказателната отговорност, като се укриват и препятстват връчването на издадените в хода на производствата документи. производствата документи. Според вносителите съществуващият общ ред за връчване, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания, към който Закона за авторското право и сродните му права препраща, е доказано трудно приложим и неефективен, особено когато се касае за юридически лица и еднолични търговци. Господин Меликов обърна внимание на предложените в Преходни и заключителни разпоредби на законопроекта изменения и допълнения в Закона за електронните съобщения. Предложението за въвеждане в чл. 337 от Закона за електронните съобщения на облекчена процедура за връчването на актове и наказателни постановления на практика

за електронните съобщения са мотивирани с разширяване на обхвата на източниците, които Комисията за регулиране на съобщенията има възможност да използва при изготвянето на своя годишен доклад в частта за разпространението на радио- и телевизионни програми. С оглед на противодействие на сивия сектор и изграждане на обективна картина на пазара на разпространение на телевизионни и радиопрограми е необходимо при изготвянето на доклада Комисията за регулиране на съобщенията да може да ползва не само доброволно декларирания от операторите брой абонати, но и достъпни за нея данни от други източници. В Комисията е получено становище от „А1 България“ ЕАД, с което се подкрепя по принцип Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права и се предлага прецизиране на част от текстовете, с които в Преходни и заключителни разпоредби се предвиждат изменения и допълнения в

По отношение на предложението при изготвянето на годишния си доклад Комисията за регулиране на съобщенията да може да ползва не само доброволно декларирания от операторите брой абонати, но и данни от други източници, се посочва, че е необходимо да се уточни, какви източници ще бъдат използвани за повишаване на ефективността на контрола. След представянето на Законопроекта се състоя дискусия, в която взеха участие госпожа Андреана Атанасова, господин Мехти Меликов, както и представители на предприятията, предоставящи електронни съобщителни мрежи и/или услуги. Изказалите се подкрепиха Законопроекта, като подчертаха необходимостта от прецизиране на отделни негови текстове. След проведеното гласуване Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 12 гласа „за“ предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права,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

че по този законопроект съм в хипотезата на чл. 147 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, но отношението, което искам да взема, е за уточняване на някои аспекти на промените в настоящия текст. Подкрепям Законопроекта и целите, които се поставят с неговото приемане – намаляване на нерегламентираното разпространение на радио- и телевизионни програми и нелоялните практики в бранша. На първо място, с промените на този закон се цели възможността за осъществяване на дистанционен мониторинг върху телевизионните и радиопрограми, разпространявани по кабелни, сателитни и други оператори. Търси се възможност за дистанционно установяване на нарушения, което да засили контрола и да даде възможност за констатиране на нарушения от работното място на контролиращия орган с налични ограничения от административен състав. Дистанционният мониторинг е важна стъпка в тази посока, но тук ме притеснява фактът, че не е уточнено как точно ще се осъществява връзката между противозаконните действия по нелегитимно излъчване на програмата и лицето, което трябва да е отговорно за това, как тази връзка ще се уточни по категоричен начин и при евентуален съдебен спор. Не е маловажен и въпросът колко и какви устройства за контрол ще се закупят, откъде, кой ще ги заплати и какви ще са правилата за поставяне на тези устройства. Кой ще събира и обработва информацията от тях и за чия сметка? Приветствам всяка стъпка в посока на изсветляване на бранша в далекосъобщителните оператори, но в случая мисля, че проблемът, а оттам и неговото решение, не са точно в мониторинга. Правилна е констатацията, че у нас цените за достъп на платената телевизия за домакинства са изключително ниски и трябва да се увеличат, но не са обяснени обективните факти, наложили тези ценови деформации. Според представители на бранша цените на услугата пряко зависят от цените на авторските права, но те са различни за различните оператори, нямат точна, конкретна и единна цена за абонат на услугата, която да е еднаква за всички лицензирани оператори. В този случай цените се определят на пазарен принцип, като големите оператори, обслужващи голям брой абонати, получават много по-ниски цени на права за разпространение на телевизионни канали и така формират по-ниска цена на услугата. Тази цена на услугата е непосилна за малките и средни кабелни оператори. Те се принуждават да свиват дейността си или да фалират. Затова много оператори предлагат разисквания за законови промени, с които да се задължат създателите на телевизионни програми и организациите за колективно управление на права да оповестяват поотделно цените, на които продават правото за разпространение на всяка своя телевизионна програма, която да е еднаква за всички, без отстъпки, пакетиране или други условия; телекомуникационните оператори да формират самостоятелна част авторски права в цената на услугата, плащана от крайния потребител. Ако доставчиците на съдържание бъдат задължени публично да обявяват еднакви лицензионни цени без отстъпки, това в много по-голяма степен ще изсветли сектора и резултатите ще са много по-благоприятни както за еднаква бизнес среда за всички малки и големи оператори, така и адекватно повишаване на цените, а оттам и приходите за авторски права. Това е посоката на решение на тази толкова дискутирана тема и проблемите с нея. Друг аспект, който трябва да се отбележи, и виждам, че може да остане неизяснен, е редът за връчване на наказателни постановления. Мисля, че и там процедурата трябва да се прецизира между първо и второ четене. По принцип изказвам мнението си, че Законопроектът е нужен и аз подкрепям желанието да се помогне за правилното развитие и урегулиране на този сектор. Благодаря. Има ли реплики към господин Кърчев? Реплика – господин Танев, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Кърчев, редът за връчване на наказателните постановления е един доста дискутиран въпрос не само в този закон, но и в много други, които сме разглеждали. От това, което казахте, останах с впечатлението, че имате някакви опасения – ако може да се аргументирате малко повече, защото смятам, че това е важно. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Танев. Други реплики има ли? Не виждам други реплики. Господин Кърчев, заповядайте. Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Танев, във връзка с Вашето питане искам да доуточня, в Преходните и заключителните разпоредби на този законопроект, които касаят директно Закона за електронните съобщения – в чл. 137,

алинеи: „(4) Когато нарушителят е търговец или юридическо лице, актът за установяване на административното нарушение се връчва на законния представител или на упълномощено от него лице. При невъзможност да се връчи, съставеният акт се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса на управление, посочен в съответния регистър, в който е вписан търговецът или юридическото лице. лице. (5) Актът, изпратен по пощата с обратна разписка, се смята за връчен на датата, на която обратната разписка е подписана от законен негов представител или юридическото лице, което е негов пълномощник или служител, определен да получава книжа и съобщения. и съобщения. (6) Ако актът не бъде връчен по никой от изброените в алинеи 4 и 5 начини, съобщението за съставянето на акта се поставя на табло за обявления и на интернет страницата на съответния орган“. Искам да подчертая, че тук в случая не е упоменато, че трябва да се спазва процедурата по ал. 4, 5 и след това по ал. 6, тоест първо да се потърси съответно представителят – юридическото лице, на което да се връчи акта, ако не се връчи този акт, да се изпрати по пощата с обратна разписка, и ако актът не е получен, едва тогава да се поставя на таблото за обявления и в интернет страницата на съответния орган. А чл. 6, както е записан, излиза, че съответно веднага може да се постави на таблото за обявления и на интернет страницата на съответния орган. Мисля, че това не е доуточнено в Законопроекта и трябва да се оправи между първо и второ четене. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Кърчев, Вие отговорихте много компетентно на хапливата старозагорска реплика на уважаемия господин Танев. Търся господин Будинов! Заповядайте, уважаеми господин Будинов – седнали сте на необичайно място, всеки би искал да бъде там! ЕВГЕНИ Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Този законопроект беше приет с пълно мнозинство в Комисията по култура. Искам да обърна внимание на това, че ние от ГЕРБ безрезервно подкрепяме авторите, творците и хората на изкуството. За нас, както знаете, образованието е приоритет и си даваме сметка, че културата е неизбежна, важна и много градивна част от образованието. Даже, ако мога да кажа, културата е „черешката на тортата“ на образованието. Затова използвам случая от името на парламентарна група на ГЕРБ да честитя днешния празник, а именно 27 март – Международен ден на театъра! (Ръкопляскания.) Честит празник на всички, които работят в театъра, и на всички, които обичат театъра! Благодаря за вниманието.

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Първо, искам да декларирам тотален конфликт на интереси от 1992 г. до ден-днешен. Това не ми пречи като народен представител да си изкажа позицията. По принцип ще подкрепим на първо четене този законопроект, но имаме много сериозни забележки по отношение на текстовете.

са нарушили договорите си или пък не са сключили договори с големите телевизии, с големите носители на права. Казвам Ви го едно към едно, за да ме разберете всички! Заложени са едни текстове, които колегата Кърчев много основателно разгледа. Аз също ще ги спомена. Това е чл. 98 – в ал. 2 се прецизира начинът, по който се установяват нарушенията. То не се прецизира, а се изброява. Некадърно! Не се прецизира! В т. 4 се се дава право на длъжностните лица да изземват трайни материални носители, съдържащи закриляни от закона обекти, свързани с нарушението. От досегашния текст думата „доказателства“ изчезва. Тук се въвежда някакъв нов начин за доказване на нарушението – не чрез доказателства, а чрез някакви тайни материални носители, а какви са те, що са, по какъв начин се изземват и описват, не е ясно. Следващата точка обаче е още по-опасна – длъжностните лица имат право да използват автоматизирани средства за контрол при констатиране на нарушенията по чл. 97, без да изискват съгласие на трети лица за това. Това са така наречените, господин Кърчев, „дистанционни“ – никъде не ги пише, че са дистанционни, но това в разискванията в Комисията е споменато и уточнено, че става въпрос за някакви дистанционни апаратчета, като тези, които натискаме тук с пръсти за регистрация и така нататък, те ще регистрират програми дистанционно. Какви са, що са, с какъв софтуер, доколко ще бъдат манипулирани, доколко ще бъдат точни? Никой не може да Ви каже. Просто се дава възможност тук да се наслагат едни апаратчета, съгласно този закон, а даже не е ясно къде да се наслагат и как ще се наслагат и в резултат от показанията, които дават за програмите, които се излъчват, съответно да се „шибат“ актове до второ пришествие, да се затварят телевизии и прочие. Аз съм категорично против това! Да не говоря за пълното безумие в т. 5, където пише, че тези автоматизирани средства, забележете, за контрол и констатиране на нарушения се използват, забележете сега внимателно, без да изискват съгласие на трети лица за това! А, кажете ми сега: как ще стане това? Значи, взимат апаратчето, не искат съгласието на съответния абонат, на телекомуникационен оператор, разбиват прозореца или вратата – с взлом влизат, поставят го на кабела на телевизора, излизат и то започва да действа. Господин Кирилов, харесва ли Ви това нещо като право?! Какво означава „без да искат съгласие на трети лица“? По-нататък! Отиваме към Преходните и заключителните разпоредби, за да си изясним какво означава „автоматизирано средство за контрол“. Бре, това автоматизирано средство за контрол било нещо, което е одобрено със заповед на министъра! Точка! Министърът – свръхтехнически компетентен, по отношение на самото апаратче гарантира, че като се сложи, няма да стане късо съединение и да изгори цялата къща, той гарантира, че софтуерът е безупречен! Министърът на културата е

„б“, 3: освен данни, предоставяни от предприятията при изготвяне на доклада по ал. 1, Комисията – КРС демек – използва и други достъпни за нея източници на информация. Кои са тия „други достъпни източници на информация“? Кои, откъде, достоверни ли са, официални ли са, публични ли са? Грънци! Няма такова нещо! Значи той може да използва някакви други, подхвърлени в някаква папка или пратени по имейл, някакво изследване на някой, който е заинтересован да събира повече пари, каквито са големите телевизии, които управляват България в момента, точно този ще дава някакви други данни, на базата на които КРС ще прави извод, примерно за брой абонати, за брой програми и прочие, и прочее. Законът подлежи на много сериозно кастриране, бих казал, за да се превърне в работно добиче. Много работни добичета, много различни видове домашни животни ги кастрират така, за да вършат работа. Благодаря за вниманието.

Господин Валери Симеонов повдигна множество въпроси, на които нямаше да мога да му отговоря в рамките на две минути. По тази причина благодаря, че ми давате думата за изказване. Ако той прецени, би могъл да репликира, разбира се. Искам съвсем накратко да припомня целта и генезиса на този законопроект, като смятам, че и господин Симеонов беше участник в част от дебатите по този въпрос, когато беше вицепремиер. Още в предходни изменения, предложени от Министерството на културата във връзка с авторските и сродните права по отношение на разпространение на радио- и телевизионни програми, този въпрос се дискутираше. Проблемът в отношенията между всички участници във веригата: производство на радио-телевизионна програма, тоест продуценти, автори, след това – разпространители на тази радио-телевизионна програма и такива организации, които ги разпространяват, имат проблема с това, че не могат да установят точния брой на потребителите на съответна радио- и телевизионна програма. Затова се твърди в този сектор, че има много сива икономика, че много от разпространителите на програми не обявяват действителния брой на абонатите си. Така възниква терминът, понятието „ъндър рипортинг“, тоест тези организации, които разпространяват, докладват в КРС брой на потребители, който е по-нисък от действителния брой на техните абонати, от които събират съответната такса. Тази такса, която се събира от потребителите на такива програми, тя би следвало да покрие всички разходи на оператора, на този, който доставя съответно сигнала, но освен това тя трябва да обезпечи и заплащането на съответните авторски и сродни права. По тази причина, ако един, казвам „кабелен оператор“, но това важи и за операторите, предоставящи услугата по друг технически способ – сателити и така нататък, напълно е възможно да декларират един брой примерно от хиляда потребители… Извинете ме, разпространяват програми примерно в брой 100 програми в техен пакет. Да, там е възможно да има пакети, които техен доставчик да ги е определил предварително, но понякога дори и да желаят да проследят и валидно да платят на всички производители, продуценти на тези програми, цената на авторските и сродните права, понякога не могат да го направят. Какъв е изходът в този случай? Изходът в този случай е да заплатят на организация за колективно управление на права. Очевидно е, че в този сектор, в този бранш се спори, очевидно е, че се спори за брой потребители. потребители. Организациите за колективно управление на права казват: „Вашите потребители са повече на брой, Вие разпространявате на повече крайни потребители“, а операторът казва: „Напротив, аз разпространявам точно на хиляда. Докажете, че са примерно пет или десет хиляди“. По тази причина виждате и текстовете, които господин Симеонов представи на Вашето внимание – използване на други данни, на други източници. В частта, в която той казва „носители“, очевидно се има предвид събиране на веществени доказателства. Какви биха могли да бъдат тези веществени доказателства? Това са технически устройства, които по един или друг начин записват – имат мемори, имат памет за разпространение. Отделям случаите, в които тези норми касаят друг вид ползване и разпространение – това са така наречените интернет платформи за доставка на съдържание. Там пък е още по-широка техническата възможност за събиране на данни и доказателства. Тази задача стои повече от две години както пред КРС, така и пред Министерството на културата. Преди две години Министерството на културата организира, специално постави този въпрос на дискусия на всички заинтересовани. се проведе публична конференция в НДК, на която впрочем присъствахме и аз, и господин Симеонов, тогава като вицепремиер, и господин Симеонов откри тази конференция. В интерес на истината в този сегмент, който има много сериозна техническа специфика, действително е възможно да се търсят по-модерни правни решения по организацията на доказването. доказването. Ако съответните съсловни организации се организират и заедно с Министерството на културата предприемат действия, възможно е да се делегира на организация, избрана по конкурсен, по състезателен способ, да се предостави възможността за събиране и обработка на данни по отношение ползването на авторски произведения и материали. Това обаче е едно бъдеще. В този момент Министерството на културата и Министерският съвет ни дават първата стъпка, първата опция да вървим към по-модерни способи за решаване на този казус. За да не влизам в подробни обяснения, защото действително тук има правни въпроси, които Правната комисия като водеща ще трябва да реши по тази причина съобщавам на всички Вас, и на колегата Кърчев, и на колегата Симеонов, и на тези от Вас, които се интересуват или пък са от другите комисии, комисии, участващи по този законопроект, да заповядат на работна група. Правната комисия ще направи работна група с всички заинтересовани по въпросните текстове, така че да се стигне до взаимноприемливо, но и работещо решение. Смятаме, че това е възможно. Смятаме, че принципно тук има консенсус и както Валери Сименов каза: „Ние всички принципно подкрепяме това.“ това.“ Аз съм сигурен, че колегите, които заявиха конфликт на интереси, тоест позоваха се на нормата от Правилника, са максимално перфектни в работата си. На тях обаче им правят конкуренция други оператори, които подбиват, тоест те не плащат никакви авторски права, но подбиват и цените, и качеството на тази услуга, при което се стига и до недопустими практики, стига се и до изкривяване на пазара. Така че най-после, след много разговори на всички заинтересовани съсловни организации – професионални организации, безспорното в случая е, че има воля да се стигне до решение. Ако то е технически най-прецизното, най-работещото – да, ще имаме не опция по ползването на радио-и телевизионни програми, но ще имаме справедливо разпределение на дохода.

Така че общо взето няма да се стига до един несправедлив резултат, в който някой по тази сложна верига на реализация на авторски продукт да е взел лъвския пай, а друг – да изнемогва на предела на възможното, само и само да съществува на пазара, само и само да не фалира, да предоставя услугата с по-ниско качество, при по-лоши условия и при много силен конкурентен натиск. Освен всичко друго, нека и да съобразяваме, че парите, които плащаме като абонати на радио- и телевизионни организатори, трябва в най-голямата си част да стигат до автора, за да могат да го мотивират, да стигат до продуцента, за да може продуцентът да си направи по-качествено, по-атрактивно предаване, тоест един по-добър продукт. Това че ние гледаме по телевизията програми и предавания, които често определяме като ужасни, еднообразни, се дължи не само на редакционна политика не изключвам ролята на редакционната политика, на фалшивите новини и манипулациите, но се дължи и на липсата на адекватен финансов, имуществен стимул, така че да може това, което си направил, ако е хубаво, работещо, атрактивно, да получи някаква цена. Много сме обсъждали и сме говорили по тези въпроси и в други дебати, но когато топ български композитор композитор за всичките си хитове, които е направил, получава годишно 70 лв., това не е стимул. Да, той ще предпочете да сключи договор с някое, как да кажа, да кажа, дружество, което да експлоатира на малко по-висока цена, но много по-интензивно да експлоатира неговия труд, талант и творчество. Благодаря Ви за вниманието.

Господин Председател, колеги народни представители! Господин Кирилов, благодаря за общотеоретичното изказване. По принцип няма как да отрека, че над 90% от това, което казвате, е вярно. Така е, но това е като старата поговорка, че пътят към ада е покрит с добри намерения. Ако влезем в детайли и започна отзад напред, бедният български композитор не взима пари от ПРОФОН и от „Музикаутор“ просто защото по-голямата част, над десет пъти повече, пренасочва навън. Освен това те имат много високи средства за самоиздръжка, не знам дали знаете? И тази самоиздръжка фактически вече се е материализирала в цели улици с кооперации в Бояна

Пак отзад напред продължаваме – да стигнем до Мечо Пух. Знаете ли кой е Мечо Пух? Мечо Пух е „ТеРаПро“, в която са трите най-големи оператора на телекомуникационни услуги – няма да казвам кои са, и най-големите телевизии, които с удоволствие биха изяли не седем буркана с мед, а седемдесетте останали средни и дребни телекомуникационни оператори. Каква е тази държава в Европейския съюз, която гледа да ликвидира дребните? Това не Ви ли звучи познато, като случая с ракиджиите, като случая с млякото, като случая с горивата? Това е процес, който не трябва да допуснем като народни представители. Ние трябва да запазим бизнеса на тези, които си плащат данъците, на тези, които работят на светло. Защото този закон, за съжаление, прилага целия административен контрол чрез дистанционни средства – неясно какви, да не се спирам, да не повтарям, и така нататък – върху тези, които упражняват светъл бизнес. А тези, които не са регистрирани, тези, които не знаят касови бонове, къде са?

Спрямо тях нищо не се предприема, спрямо тях този закон нищо не прави. Големите казват: „Ето тези сега ще ги натиснем, ще ги контролираме, ще им събираме по десет кожи, защото са в ръцете ни“ и защото едностранно се определя цената. Да не мислите, че цената за излъчването на пакета примерно на Нова телевизия или на БТВ е въпрос на договаряне?! Нищо подобно! Те ти казват: ето това е цената, ако искаш взимай, ако искаш недей излъчва и закривай фирмата. Такъв е този пазар, така че трябва да внимаваме да не ликвидираме тези, които, пак повтарям, си плащат данъците, които са изрядни. Този закон фактически прилага една крайна репресия точно върху тях и има риск да бъдат ликвидирани с тези неясни понятия. Но нека да не говоря с Вас като с колега – Вие сте юрист. Молбата ми е такава: вместо да обещавате тук на цялото Народно събрание по-модерни способи за решаване на казуса – че са търсени, и така нататък, намерете

при установяване на нарушение, как законосъобразно да бъдат установявани, да бъдат събирани санкциите, тъй като и в мотивите е казано, че немалка част юридически и физически лица не могат да бъдат намирани на адреса. Предвидена е форма да бъдат призовавани, да бъде качвано на страницата на съответното министерство и така нататък. Да, с основание бяха поставени въпросите със законови средства.

За да замерим шума, също трябва да бъде лицензиран, да има някакъв ред, да не се окаже, че някой ползва един способ, един апарат, друг – наистина, когато дойде време за работна група, трябва да дойдат специалисти в техническата част. Нашата, юридическата част, мисля, че е лицензиране по съответния ред, и да бъде ясно: тези измерватели – само с този вид, лицензирани от съответната институция, за да дойдат нещата на място. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Лазаров. Има ли трета реплика? Имате думата, уважаеми господин Митев. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колега Кирилов, ще изразя несъгласие с част от тезите, които изразихте, първо, по отношение на термина „трайни материални носители“, а всъщност с този термин заменяме доказателство, който е по-общият. И в Комисията, и тук заявявам, че за мен по-удачно е да бъдат добавени трайните материални носители към доказателствата, но и не да изключваме всички останали форми на доказателства, извън трайния материален носител, който е веществено доказателствено средство. Тук не влизат писмените доказателства. Гласните доказателства по-малко биха били използвани, но останалите доказателства – защо да стесняваме инструментариума? Нали ще се опитваме да разширяваме инструментариума на Министерството на културата, за да се бори с нарушенията? На следващо място, колегата Лазаров каза това, което и аз смятах да предложа, че всъщност би следвало тези автоматизирани средства за контрол, за които се говори, да минат съответната процедура или по лицензиране, или по одобряване от съответен орган – дали това ще е Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, или ще е друг орган, но би следвало те да бъдат лицензирани по някакъв начин и одобрени като технически спецификации. Накрая, по отношение на ал. 3 на чл. 38 – за други достъпни източници на информация, смятам, че това могат да бъдат само и единствено източници, които са законово установени. Не може да се дава така общо, неконкретно – някой решава, публикува някакъв доклад и на базата на него него се предприемат съответни действия и прави съответни анализи. Нещо повече, това, което се говори за under reporting, в края на краищата нали, ако ние имаме не изцяло, а на тъмно, казвам,

ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Митев. Имате думата за дуплика, уважаеми господин Кирилов. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми колеги, които направихте реплики, няма да ми стигнат три минути, за да отговоря на всичките въпроси, които поставихте, но ще опитам възможно най-кратко и съдържателно да взема взема становище. Ще започна с аргументите на господин Симеонов, много от които подкрепям в интерес на истината, много от които сме обсъждали в предходното изменение. Два пъти всъщност всъщност гледахме предходните изменения и ако си спомняте, господин Симеонов, тогава аз пак бях злодей, пак се разпространяваха видеоклипове, с които популярни актьори обясняваха как парламентът ще открадне и последния им залък от авторския труд. Какъв беше обаче резултатът? Тоест твърдя, че съм критикувал достатъчно, подозирал съм достатъчно организациите за колективно управление на авторски права, предявявал съм изисквания – публично във всички дебати, като мисля, че диалогът с тях в значителна степен в последно време се подобри. Какво в този аспект сме постигнали? Всички народни представители получихме този отчет на „Музикаутор“ и ми се струва, че за първи път Това е в резултат на дебатите, които водихме в работна група и в Правна комисия. Този отчет тази организация за колективно управление на права представи на своите членове, за да обясни отделни – вярно, вярно, най-концентрирани и най-индикативни параметри във връзка с прихода и разпределението. Не казвам, че разходите за управление са намалели. никакъв случай! Просто казвам – не мога да преценя. Но поне сега имаме данни, ако върнем лентата назад, за да направим анализ какво е било действителното положение. Като цяло, мисля си, че този подход е положителен за целия сектор. Да, има много недоверие. Очевидно е, че има някои по-силни, които използват фактическото си положение, а понякога – и техническото си, спрямо другите. По отношение репликата на господин Лазаров, ще кажа – да, той каза „лицензирани“, после спомена и „сертифицирани“, безспорно говорим за такива способи и средства на технически контрол, които са достатъчно убедителни, достатъчно безспорно заверени и проверени. По отношение аргументите на колегата Митев, имам в голяма част спокойствие, защото ние не за първи път ще обсъждаме тези въпроси в работна група. Той винаги е бил задълбочен и конструктивен и мисля, че ще намерим възможния най-адекватен израз в момента. Извинявам се, че удължих времето. Благодаря Ви. (Частични ръкопляскания от

Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 902-01-9, внесен от Министерския съвет. Гласували

преди да закрия заседанието – едно съобщение: Днес, на 27 март 2019 г. е постъпил и изпратен на народните представители Общ проект на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, приети на първо гласуване на 27 март Проектът е изготвен от Комисията по бюджет и финанси на основание чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Следващото редовно пленарно заседание е от 9,00 ч. на 28 март 2019 г. съгласно приетата Програма за работа. Закривам заседанието.